Уважаеми народни представители, най-напред ще проведем процедура по заклеване на народен представител.

„На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява за избран за народен представител в 8. многомандатен избирателен район – Добрички, Пламен Христов Желязков от листата на коалиция от партии и Коалиция за България.” Моля да поканите господин Желязков в пленарната зала, за да положи клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.

Уважаеми народни представители, вчера приключи пленарното заседание с разискванията по т. 11 - Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана за ползване на незаконни територии, както и на незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие. Днес трябва да продължим. Заповядайте за процедура, господин Михалевски.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение във връзка с вчерашните дебати, в които явно се натрупаха различни мнения, и за да може пленарната зала да вземе ясно и убедено решение по този проект, да отложим разискванията в рамките на една седмица, като вносителите по това решение ще поискаме от Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране да предоставят своите становища, за да може да запознаем пленарната зала с тях и след това ще се вземе решение по този проект. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Михалевски. Има предложение за отлагане на разискванията по Проекта за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана на ползването на незаконни строежи. Моля, гласувайте.

Вчерашният дебат явно е дал много положителен резултат. Това е смисълът на един дебат – да се коментира, да се спори и да се стигне до най-доброто. Ние от „Атака” призовахме още от самото начало на процедурата по тази тема и по този въпрос двата въпроса да бъдат разделени един от друг. Мисля, че може да бъде намерена процедурната форма, съобразена с правилника, това да се случи. Ето защо излизам с тази процедура пред Вас и призовавам мнозинството - управляващите от БСП и ДПС,

на забраната върху жилищните сгради е различна от темата и проблема за сградите на рибарите по Черноморското крайбрежие. Изказвам тази позиция и призовавам в съответните комисии да бъде направено точно това, да бъде сторено едно разделяне на двете теми една от друга и да продължим дебата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, господин Шопов, но това не беше процедура. Това беше призив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

Уважаеми народни представители, постъпило е процедурно предложение за разместване на реда на разглеждане на точките в седмичната програма. Моля, гласувайте разместването и първа точка от днешния дневен ред да бъде първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование с вносители Христо Монов и Петър Кънев. Гласували 110 народни

На свое извънредно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по образованието и науката, обсъди на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за висшето образование, № 354-01-36, внесен от народните представители Христо Монов и Петър Кънев на 2 юли 2013 г.я На заседанието присъстваха Анелия Клисарова – министър на образованието и науката, Мукаддес Налбант и Атанаска Тенева – заместник-министри на образованието и науката, проф. Стати Статев – заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проф. Алексей Алексеев – заместник-ректор на Медицински университет – София, доцент Милена Стефанова и проф. Анастас Герджиков – заместник-ректори на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и доцент Лиляна Вълчева – председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ. По разглеждания законопроект бяха представени писмени становища от синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ и Българския студентски съюз, които го подкрепят. Законопроектът беше представен от единия от неговите вносители – господин Христо Монов. Той информира народните представители, че с предлаганото изменение се цели удължаване и за учебната година 2013/2014 г. на дадената през 2010 г. възможност на държавните висши училища, получили високи оценки при институционалната акредитация, да провеждат обучение срещу заплащане. държавния бюджет за 2013 г. не са предвидени достатъчно средства, които да осигурят нормалното функциониране на държавните висши училища. Удължаването на възможността за извършване на обучение срещу заплащане за придобиване на висше образование по своята същност е мярка, насочена срещу недостатъчното финансиране на системата на висшето образование. Обучението срещу заплащане се явява възможност за държавните висши училища да получат допълнителни финансови средства от осъществяваната от тях основна дейност – провеждане на обучение и придобиване на образование. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова подкрепи законопроекта и призна, че има сериозно недофинансиране на висшето образование в България, като се ангажира още през следващите седмици да предостави законодателните приоритети на Министерството на образованието и науката, включително в тази област. Представителите на висшите училища подкрепиха законопроекта и призоваха предложенията да не се разглеждат единствено като антикризисна мярка, а като възможност, насърчаваща студентската мобилност и възможност за лицата, които вече са получили образователно квалификационна степен в обучение, субсидирано от държавата, да получат по друга специалност същата образователно-квалификационна степен, за която нямат право на държавна субсидия. Извън обхвата на законопроекта те посочиха някои проблеми на финансовия модел на висшето образование в Република България като невъзможността български граждани, завършили средното си образование в чужбина, да се записват за студенти по реда на чуждестранните граждани или повишаването на таксите за обучение до 40 на сто от разходите за обучение на студентите, които се обучават с държавна субсидия. Беше обсъдена възможността в последващи законодателни промени обучението срещу заплащане да се разшири до повече от 5% от институционалния капацитет на съответното висше училище и приемането на студенти за обучение срещу заплащане да не се ограничава до лица, които са кандидатствали във висшето училище по реда на чл. 68, участвали

Бяха изразени резерви относно наличието на платено обучение в държавните университети, което е принципен проблем. Членовете на комисията се обединиха около тезата, че системата за финансиране на висшите училища се нуждае от цялостна промяна. Те подкрепиха законопроекта и изразиха становище, че поради наближаващото начало на новата учебна година във висшите училища предлаганите промени трябва да влязат в сила във възможно най-кратки срокове, като същевременно започне широко обсъждане на по-сериозни и цялостни промени във финансовия модел на системата на висшето образование. Законопроектът отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове и на указа за неговото прилагане. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 10 гласа, „против” и „въздържали се” Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за висшето образование, № 354-01-36, внесен от народните представители Христо Монов и Петър Кънев на 2 юли 2013

Преди това един апел към председателите на комисии. Моля Ви да предупредите парламентарните секретари в съответните министерства да следят дневния ред и независимо, че понякога има промени в него, да осигуряват представители на изпълнителната власт в разискванията по съответните законопроекти. Това е работа на парламентарните секретари в съответните министерства. Заповядайте, уважаеми господин Монов, Благодаря, господин председател. представения пред Вас законопроект, като преподавател в Софийския университет бих искал да декларирам, че няма да участвам в гласуването на този закон. „МОТИВИ към проекта на Закон за изменение на Закона за висшето образование Основната цел на предложения законопроект е удължаване с още една учебна година – учебната 2013/2014, на дадената през 2010 г. възможност на държавните висши училища да провеждат обучение срещу заплащане при определени условия и ред, установени в Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. С предложените изменения в § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование се удължава периодът, в който висшите училища, които са получили при институционална акредитация оценка от 6,00 да имат право и през учебната 2013/2014 г. да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и в образователно-квалификационна степен „магистър” след придобито средно образование, по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка от 6,00 Обучението се извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище. Броят на обучаваните срещу заплащане студенти да бъде извън определения от Министерския съвет държавен план-прием за учебната 2013/2014 година и да бъде в рамките на определения капацитет на висшето училище, но не повече от 5 на сто от него. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни финансови средства. Очаквани резултати: държавния бюджет за 2013 г. не са предвидени достатъчно средства, които да осигурят нормалното функциониране на държавните висши училища. Удължаването на възможността за провеждане на платено висше образование по своята същност е мярка, насочена срещу надостатъчното финансиране на системата на висшето образование. След като няма възможност да се осигури необходимият финансов ресурс, платеното обучение се явява възможност за държавните висши училища да получат допълнителни финансови средства от осъществяваната от тях основна дейност – провеждане на обучение и придобиване на образование. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Изготвеният законопроект не противоречи на европейското законодателство и не е изготвен в изпълнение на на актове на Европейския съюз или на международни договори, сключени от Европейските общности.” И едно допълнение към писания текст, което го няма. Тази мярка дава голяма възможност за вътрешна и външна мобилност на българските студенти, така че

за първо гласуване на Законопроекта за изменеие на Закона за висшето образование. Има ли желаещи за изказвания?

Законопроектът е приет на първо гласуване. Госпожа Добрева – за процедурно предложение, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, във връзка с позитивното гласуване на законопроекта и липсата на направени предложения за изменения или допълнения по време по време на неговото обсъждане Комисията по образованието и науката предлага, съобразявайки се с основанията на чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, първо и второ гласуване на този законопроект да се проведат в едно и също заседание. Благодаря Ви. Има ли противно предложение или несъгласие с направената процедура? Не виждам. Моля режим на гласуване за преминаване към второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за висшето образование.

Закона за изменение на Закона за висшето образование за второ четене. Има ли изказвания по заглавието на законопроекта? Не виждам. Моля режим на гласуване за заглавието на законопроекта.

Не виждам. Моля режим на гласуване

Моля да приемем наименованието „Заключителна разпоредба”. Режим на гласуване.

Благодаря. Изказвания? Не виждам. Режим на гласуване. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо Добрева. Преминаваме към следващата точка от седмичната програма: ПЪРВО Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни

премина към доклада на Комисията по бюджет и финанси правя процедурно предложение за допускане в залата

Благодаря Ви, уважаеми господин Анастасов. Моля режим на гласуване за допускане в залата на заместник-министър Елкова и Красимир Сивев. Гласували

относно Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 354-01-29, внесен от народния представител Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г. На заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от народния представител Сергей Станишев и група народни представители. На заседанието присъстваха: представителите на Министерството на финансите: Людмила Петкова – заместник-министър на финансите и Красимир Сивев – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика”; Димитър Бранков – заместник- председател на Българска стопанска камара и Диана Найденова – главен експерт в КНСБ. Законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков. Със законопроекта се предлага данъчно задължени лица, които предоставят стипендии на ученици и студенти да намаляват финансовия си резултат с размера на стипендиите, като поемат задължение за осигуряване на работа на учениците или студентите след завършване на обучението им за период не по-малък от срока, за който е предоставена стипендията. Законопроектът предвижда и задължение при неизпълнение на условието за осигуряване на работа, данъчно задълженото лице да увеличава финансовия си резултат с размера на ползваното данъчно облекчение. Целта на законопроекта е, от една страна, да се осигури възможност за първо работно място на младите хора, а от друга страна, работодателите да си гарантират подготовката на млади кадри, от които имат нужда. С тази мярка до известна степен ще се ограничи младежката безработица и ще се преодолее несъответствието между получаваното образование и нуждите от кадри за бизнеса. При обсъждането на законопроекта членовете на комисията и представителите на Министерството на финансите изразиха становища за подкрепа на законопроекта, като между двете му гласувания да се внесе предложение за отмяна на действащата в Закона за корпоративното подоходно облагане разпоредба за признаване на разходи за дарения в полза на ученици и студенти за предоставени стипендии, както и да се прецизират някои от предложените редакции в законопроекта, в съответствие със законодателството в областта на образованието. Принципна подкрепа за законопроекта изразиха и представителите на Българската стопанска камара и КНСБ. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 9 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане,

за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносителите имат възможност в рамките на десет минути да представят законопроекта. Заповядайте, господин Гьоков.

изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Сергей Станишев и група народни представители, представлява данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии на ученици и студенти в последните курсове от обучението. Европейската комисия, Евростат, както и данните от българските държавни органи, сочат високи темпове на нарастване на младежката безработица. Националните показатели тревожно следват най-високите европейски нива. Отчитаме нарасналата безработица, включително нарастващо несъответствие между полученото образование и нуждите на бизнеса от кадри. Целта на предложения законопроект е да стимулира ранното свързване на бизнеса с ученици и студенти чрез използване формата на стипендиите. По този начин се осигурява възможност за първо работно място на младите хора, намаляване на разходите за социално подпомагане, а като цяло се очаква и намаляване на бедността. Законопроектът е в интерес на младите хора, но в същото време е в интерес на работодателите, включително на малките и средни фирми, които по този начин имат възможност да гарантират подготовката на млади хора, от които имат нужда и с които могат да работят, да наблюдават тяхното обучение и да ги наемат на работа. Връщането към тази изпитана в миналото организация за затвърждаване на професионалните умения дава възможност на бизнеса да отгледа и моделира свои кадри като ползва за период от 24 месеца облекчения при данъчно облагане. Законопроектът се отнася за млади хора с определена степен на квалификация, за млади хора, на които е необходимо да се даде определен обем знания и умения. Става въпрос за младежи, в чието образование държавата е инвестирала и е редно да се направят още няколко допълнителни стъпки, за да започнат те работа в България. В законопроекта е предвидена възможност при неизпълнение на последващите задължения на работодателя, а именно да наеме получавалите стипендия за срок не по-малък от периода, в който са били стипендианти, облагаемата основа на годишния финансов резултат да се увеличи с размера на ползваното облекчение. Финансовият ефект от прилагането на тази мярка за стимулиране на младежката заетост на този етап е трудно предвидим, но едва ли на първо време би надхвърлила 1 млн.лв. годишно. Тъй като става дума за промяна на данъчното законодателство, вносителите на законопроекта предлагаме тя да влезе в сила от началото на следващата година. Благодаря Благодаря Ви, господин Гьоков. Законопроектът беше представен, а сега, уважаеми колеги, имате възможност за изказвания по него.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този законопроект е един от общия пакет законопроекти, които внесохме, някои от които приехме вече в комисии и в насочени към осигуряване на заетост за млади хора. Тъй като и в комисиите, а и в разговори в избирателните ни райони, ни направиха бележка, че твърде сложно обясняваме това, което искаме да направим – с намаляване на счетоводния финансов резултат или с определяне на данъчния финансов резултат, и това не е разбираемо за младите хора, бих искала простичко да кажа какво предлагаме. Ученик или студент, който е такъв в последните два курса на обучението си и не е навършил 25-годишна възраст, може да се възползва от тази мярка. Професията на ученика или на студента трябва да съответства на профила на фирмата, която поема разходите за стипендията, за да може и след това да му гарантира реализация точно за професията, за която плаща неговата издръжка. Намаляването на така наречения „данъчен финансов резултат” на фирмите простичко означава, че ще плащат по-малко данъци за това, че осигуряват стипендия на млад човек, а след това, след като завърши, Естествено има и задължения за фирмите, които ползват това данъчно облекчение, след като изтече периода, да наемат младия човек на работа, и то за не по-кратък период от време от този, за който са плащали стипендия. Могат да го правят най-малко за 12 месеца, тоест за една година, най-много за 24 месеца, тоест за две години. Ако са му плащали една година, след това поне една година трябва да го наемат на работа. Ако са плащали две, поне две години трябва да го наемат на работа. Уважаеми колеги, намираме този законопроект за важен не само като начин за осигуряване на заетост на младите хора, а и като една малка стъпка в стратегическа цел и стратегическа политика, която сме решили да правим, а именно обвързването на образованието с икономиката. Тези системи са неразривно свързани и да намерим начин да преодолеем проблема българските университети да произвеждат безработни висшист. Тоест, предстои ни сериозна работа да обвържем тези две системи, да направим анализ и прогноза какво ще развива в икономиката си България в следващите 10, 15 и повече години. Нека това да бъдат производства, които създават добавена стойност, които са експортно гарантирани, могат да повлияят на икономическото развитие на страната. Нека обвържем тези производства с такъв брой студенти и с такова качество на обучението в средните и във висшите училища, което да гарантира на икономиката както квалифицирани работници, така и възможност на фирмите да развиват своята дейност. Това е сериозната ни цел в перспектива. Настоящият законопроект е само една от стъпките в реализирането на тази цел. Той едновременно повлиява и младежката заетост, и гарантира на икономиката възможност да се развива. Затова моля и като вносител на този законопроект да го подкрепите. Разбира се, при обсъждането имаше бележки от работодателски организации, от синдикати, които ще вземем предвид между първо и второ четене, така че крайният продукт да бъде добър и работещ закон, който да решава именно тези въпроси, за които говорих. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова. Има ли реплики към изказването на народния представител Корнелия Нинова? Няма. Колеги, имате възможност за други изказвания. Професор Имамов, заповядайте.

преди всичко поради подробните аргументи, които изложи госпожа Нинова пред Вас. Те могат да бъдат обобщени в две групи. Законопроектът е насочен към решаване на два изключително актуални проблема: първо, проблемът с младежката безработица, вторият проблем е свързан с липсата свързан с липсата на достатъчна адекватност между продукта, който произвежда образователната ни система, и потребностите на нашия трудов пазар. Това са два изключително сериозни както политически, така и икономически и социални проблема. Наистина смятам, че трябва да казваме простичко и ясно нещата от тази трибуна, за да ни разберат. Дори бих си позволил да цитирам един велик мислител, че „Ако човек не може да обясни дадено нещо с простички думи, значи той не го разбира”. Искам с две изречения да кажа за какво става дума. Всеки данък има два основни компонента – единият е данъчната основа, другият е данъчната ставка. При нас данъчната ставка, известно е на всички, е 10%. Другият компонент обаче – данъчната основа, е онова, върху което се начисляват тези 10%. В случая правим облекчение на фирмите по отношение на данъчната основа намалява се данъчната основа на тези, които се съгласят с предложенията в закона – да изпълнят съответните условия. промяната на данъчната основа може да окаже силно влияние върху данъчната тежест, без да се пипа данъчна ставка. Ние можем да си говорим, че имаме ниска данъчна ставка. В същото време, ако предприемем мерки за промяна на данъчната основа, данъчното бреме може да нараства или да намалява. Тази малка, но бих казал съществена разлика, беше използвана от предишния министър на финансите, който пипаше безразборно данъчната основа, без да се пипа данъчната ставка от 10%, и казваше: „Видите ли, ние запазихме стабилността на данъците, ниски данъци“ и така нататък. Нищо подобно! С редица мерки те увеличиха данъчната тежест и данъчното бреме, пипайки данъчната основа – онова, върху което се начислява данъкът. С този закон се облекчава бизнесът, като

Заповядайте за реплика, господин Георгиев.

уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Имамов, моята реплика към Вас е по посока на това, което казахте в началото на своето изказване липсата на достатъчно съответствие между трудовия пазар и действащите законови нормативни разпоредби, с което съм напълно съгласен. За съжаление, този законопроект не прави принос в тази посока. Принос би било, ако търсим връзката между работодатели, предприемачи и образователната система – средно и висше образование, по отношение на учебните програми и практическите занимания на подготвящите се за определени професии ученици и студенти. Това ни липсва и го казвам, за да може компетентната комисия, на която сте заместник-председател, да предвиди в бъдеще подобни възможности, иначе само ще отчитаме, че се търсят едни специалисти, с една подготовка, а се предлагат други, които не се търсят. По отношение на предлаганите текстове се страхувам – това вече не е реплика към Вас, че връзката

Дългосрочните договори за стипендии ще бъдат елиминирани. Затова си струва да се направи предварителен анализ на приложното поле и въздействието на този закон в бъдеще, за да може между двете четения някои текстове да се усъвършенстват. МАНОЛОВА: Благодаря, господин Георгиев. Има ли други реплики към господин Имамов? Няма. Желаете ли дуплика, господин Имамов? Не. Колеги, има ли заявки за други изказвания? Заповядайте, господин Гьоков.

чрез активна посредническа дейност, тоест чрез активни действия на така наречения „първичен пазар на труда“ и чрез предлагане на програми и мерки за квалификация или така наречената „субсидирана заетост“. Сериозното отношение към проблема с младежката безработица изисква да кажем, че видими резултати могат да се постигнат единствено и само с активното участие и сътрудничество с работодателите от реалния сектор, с работодателите от българския бизнес. Днешното предложение е стъпка в посока ангажиране на работодателите, на бизнеса да сътрудничат, да участват в това въздействие върху младежката безработица. Един студент, за да е 100% отдаден на специалността си, трябва да му бъде осигурен екзистенц минимумът. В много от българските семейства това не може да бъде направено към момента. Сегашната стипендия, да я наречем държавна, ако въобще се получава от студента, респективно ученика, е под 100 лв. С нея един студент си покрива най-много разходите за телефон и за кафе. Идеята на законопроекта е бизнесът, работодателите да подадат ръка на младите хора, да влязат във висшите училища и да осигуряват договори за обучение, с които при съгласие на студента самият да се ангажира да работи през следващите години или както е записано в законопроекта: „За времето, през което са изплащани стипендиите при този работодател“. Данъчни облекчения за работодателите, които наемат млади хора за първо работно място и дават стипендия на ученици и студенти според моите очаквания ще предизвикат и активират работодателите, които сериозно са решили да търсят разрешаване на проблемите си с работната ръка, търсейки я още на студентската или ученическа скамейка, както се казва да развържат кесията и да предложат едни по-атрактивни стипендии. При условие че приемем това предложение за промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане, данъчно задълженото лице, или в случая работодателят, ще има право да намали счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, когато е когато е предоставил стипендии на ученици или студенти от горните курсове за не по-малко от 12 месеца и не повече от 24 последователни месеца. Има изискване към момента на предоставянето на стипендията ученикът или студентът да е в последните два курса на редовно обучение и да не е навършил 25 години. Второто условие е професията на ученика или студента да има приложение в съответното предприятие. Работодателят поема ангажимента за осигуряване на работно място след завършването на ученика или студента за срок не по-кратък от периода на предоставяне на стипендията. В случай че работодателят не е предоставил възможност за работа на бившия ученик или студент за периода или за част него, то в следващата година ще трябва да увеличи счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния си финансов резултат с размера на предоставената стипендия или с частта от нея пропорционално на неизпълненото задължение. Целта на предложения законопроект е да стимулира ранното свързване на бизнеса с ученици и студенти, като се използва формата на стипендиите. По този начин ще се осигури възможност за първо работно място на младите хора. Законопроектът е в интерес на младите хора, но в същото време е в интерес на работодателите, включително на малките и средни фирми, които по този начин ще си гарантират подготовка на младите хора, ще имат гарантирано подготвена за техните нужди работна ръка. На мен ми направи изключително добро впечатление, че законопроектът беше подкрепен в комисиите от представителите на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите. Това отново ги прави съпричастни към решаването на проблемите с младежката безработица. Тук е мястото да се спомене, че и самият работодател трябва да има гаранции, че неговият стипендиант няма да го напусне. Тоест нещата трябва да се уреждат между двете страни договорно. Трябва в бъдеще да се мисли и за създаването на фонд, чрез който ако студентът или ученикът нарушат договора и отидат, например в чужбина, сумите за стипендии да бъдат покривани от този фонд. Този законопроект е една малка крачка в посока на решаване на проблемите на безработицата и в частност на младежката безработица. Той е крачка и към подобряване на връзката между образованието и практическите нужди на бизнеса. Заедно с целия пакет от промени в социалната сфера, които се предлагат и се приемат от това Народно събрание ще дадат сериозен инструмент в ръцете на държавата, за да влияе върху младежката безработица.

Няма. Има ли други заявки за изказвания? Заповядайте.

Дами и господа народни представители, аз ще гласувам против този закон, защото не съм съгласна с неговия дух. България е държавата с най-ниските плоски данъци – 10%. Това е голямото данъчно облекчение, големият подарък, който беше направен на бизнеса и аз смятам, че от тук насетне, както се казва на майчин език, няма мегдан за по-нататъшни данъчни облекчения. Искате да ни убедите, че един бизнесмен не може да плати 10% данък и това толкова много ще го натовари? Не съм съгласна. Смятам, че от тук насетне данъците в България трябва само да растат. Става въпрос за най-горната категория – тези, които с 10% данък оправдават, или ако щете изпират милиони и десетки милиони приходи, спечелени неясно как. Искам да Ви напомня, че за миналата година един такъв бизнесмен декларира доходи, от които следваше, че той е правил по 65 хил. лв. на календарен ден. Ето там, в тази горна категория, трябва да растат данъците, а не да се чудим още и още да смъкваме 10 процентния данък. Освен това проблемът с безработицата и реализацията на младите няма да стане с данъчни облекчения. Да, всеки един среден и малък бизнес или среден и малък бизнесмен ще може да отчита като разходи за стипендии издръжката на своите деца, примерно ако децата му учат в университет. Това е ясно. Той наистина ще бъде облекчен. Но трябва ли да бъде облекчен? Защото младите ще имат реализация и висшистите няма да бъдат безработни, единствено и само когато държавата се намеси, и то съществено се намеси в икономиката и започне тя да създава работни места. А колкото до безработните висшисти, госпожо Нинова, аз смятам, че е по-добре безработните да имат висше образование, отколкото средно. Тази дъвка за това, че ние произвеждаме безработни висшисти, пропуска факта какво щеше да стане, ако не бяха завършили висше образование. Да, уплътнили са четири или пет години от живота си да получат специалност, да получат една по-голяма култура. Ако не го бяха направили, същите тези хора пак щяха да бъдат безработни, само че среднисти. Така че нека да оставим клишетата и да помислим как реално да създадем фабрики, заводи, институти и лаборатории. Без държавата то няма да стане. чужди инвеститори няма да стане. Няма да стане и с тези нежни данъчни облекчения, които Вие искате да дадете на хора, които без друго плащат най-ниските данъци в света. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ташева, не съм съвсем съгласен с Вас по отношение на изказаното мнение: толкова ли нямат пари

Първо, разходът за стипендии, подготвящ хора за бъдещата работа във фирмата, е присъщ разход за фирма, присъщ разход, който е свързан с дейността на тази фирма, която мисли за бъдещето си и не е някакъв лукс или представителен разход, който наистина не си струва да бъде облаган. Поради тази причина мисля, че не беше справедливо и онова решение, което премахна този разход от облагаемата данъчна основа. Имаше период, в който това беше признат разход при определяне на данъчната основа. Затова аргументът, който казвате, като това евентуално изкривяване на намерението чрез плащане на стипендии на своите деца, е нищожно малко и е пренебрежим в сравнение с другия плюс, който би имало въвеждането на тази мярка, на този стимул, за да

колега, очевидно съм се провалила в опита да обяснявам простичко за какво става дума. Щом Вие не сте ме разбрали, сигурно и много други хора не са разбрали. Едно от простичките обяснения беше, че не се намаляват данъци. Да, плоският данък е най-ниският и с тази мярка не намаляваме плоския данък, който ще плащат фирмите. Те ще продължават да плащат 10% върху печалбата си. Намалява се данъчната основа, върху която се изчисляват тези 10%! Внушението, че се намалява плоският данък, не е сериозно и не е професионално. Това – първо. Второ, в никакъв случай не оспорвам тезата Ви, че държавата трябва да се погрижи да има производство, да има икономика. Тук съм съгласна с Вас. И категорично не съм съгласна с твърдението – по-добре безработни висшисти, отколкото безработни хора със средно образование, защото получаването на висше образование е инвестиция и на държавата, и на фирмите, и на младия човек, който учи. Това е допълнителна инвестиция в тези млади хора, а в крайна сметка те остават безработни или напускат страната, или работят нещо, което категорично не отговаря на инвестицията, направена в тяхното обучение. Тази мярка обхваща и завършилите средно, и завършилите висше образование. Не бива да делим тези две категории, защото облекчението, което се дава, е еднакво и за двете категории млади хора. Благодаря МАНОЛОВА: Госпожо Ташева, ще имате възможност да отговорите. Преди това има още една реплика – на господин Гьоков, след което Вие ще имате три минути за дуплика на трите реплики. Госпожо председател! Уважаема госпожо Ташева, вземам думата за реплика, за да Ви обърна внимание, че

да се предоставят такива възможности на малкия и средния бизнес, който не е така добре, както цитирания от Вас – с 65 хиляди дневен оборот или печалба, както се изразихте. Това е едната страна. Втората част от репликата ми е, че с този закон се предоставя възможност и на българските семейства, които не могат да си позволят да издържат студенти и ученици – понякога това става причина те да не могат да завършат образованието си. Третата част от репликата ми е, че че посоката на тези промени е и в това да се създава връзка между образованието и бизнеса – ако си спомняте в миналото обвързаността

в държавата ни се получава така, че голяма част от младите хора под въздействието на родителите си или пък на медиите, въобще на цялото ни общество се насочват към хуманитарни професии във висшите учебни заведения, пък и в средното образование, а в инженерните специалности се изпитва недостиг. Няма да е лошо, ако работодателите предлагат стипендии в инженерните специалности – там да се насочат хората, които нямат възможност по друг начин да завършат, да се издържат по време на образованието си, като получават стипендии. Благодаря Благодаря Ви, господин Гьоков. Госпожо Ташева, имате възможност за дуплика в рамките на три минути на репликите на господин Георгиев, госпожа Нинова и господин Гьоков.

Уважаеми колеги, както вече казах, аз ще гласувам „против”, защото духът на закона не ми харесва. Смятам, че в България няма повече пространство за намаляване на данъците и за данъчни облекчения. Да, госпожо Нинова, данъкът, който ще плати един облагодетелстван от този закон бизнесмен, пак ще остане 10%, няма да е 7%, но данъчната основа ще се намали, тоест той ще внесе по малко пари в хазната. Смятам, че ние трябва да мислим как да пълним държавната хазна, а не как да я изпразваме. Нека, когато тя е достатъчно пълна, има достатъчно приходи, държавата да реши кои семейства, за които говореше господинът – бедни семейства, които не могат да издържат децата си, кои деца, кои студенти, кои талантливи младежи могат да получат от държавата стипендия, и то достойна стипендия, и кои не.

регистрират фиктивна фирма, фиктивна дейност, за да могат да си начислят някакви разходи, които биха дали за издръжка на децата си, а те ще ги представят като издръжка или стипендия на студенти! Така ли ще решим социалния проблем? Аз мисля, че пътят е съвсем друг. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Ташева. Има ли други изказвания по темата?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Факт е, че реалната причина за безработицата в България е, че ние нямаме реална индустрия, а оттам разбираме, че нямаме работеща икономика. Начинът, по който това може да се промени е развитие в посока технологична, индустриална България. В нашата програма сме заложили такива принципи – проблемът е, че не виждаме в програмата на управляващото мнозинство достатъчни мерки за развитие в тази посока. Колониалният модел, в който се намираме в момента, е причината не само младите, а и всички останали в българското общество трудно да се реализираме на пазара на труда. Ако искаме да го променим, единственият начин е да се развиваме по посока на технологии и индустрия. Всичко останало е разпространение на чужди стоки и развитие в сферата на услугите. Няма как пазарът на труда да отговаря на излизащите специалисти от университетите, ако единственото нещо, с което ще се занимаваме, е продажба на чужди стоки. Това е посоката, разберете го правилно. Благодаря Ви, господин Димитров. Има ли желаещи да репликират господин Димитров? Няма. Уважаеми колеги, имате възможност за още изказвания. Изчаквам още десет секунди някой да размисли. Няма желаещи. В такъв случай предлагам да преминем към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за допълнение

Гласували 74 народни представители: за 70, против 3, въздържал се 1. Законопроектът за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е приет на първо гласуване.

Постъпили са три доклада по представения от Министерския съвет законопроект. Предлагам да започнем с доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Ще дам думата на нейния председател проф. Имамов, за да представи доклада на комисията. Госпожо председател, уважаеми дами и господа! Във връзка с обсъждането на настоящия законопроект предлагам да бъдат допуснати в залата следните представители на вносителя: Красин Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Десислава Георгиева – началник отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Бончо Бончев от дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“. Благодаря, господин Имамов. Колеги, моля гласувайте предложението за допускане в залата на представители на вносителя – Министерският съвет.

Министерският съвет. Гласували 63 народни представители: за 63, против и въздържали се няма. Процедурното предложение на господин Имамов е прието. Моля, поканете допуснатите лица в пленарната зала. зала. Господин Имамов, моля да представите доклада на Комисията по икономическата политика и туризъм. „ДОКЛАД по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. На свое редовно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката и енергетиката: господин Красин Димитров – заместник-министър, госпожа Десислава Георгиева – началник на отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и госпожа Виктория Ангелова – младши експерт в същата дирекция; от Българската търговско-промишлена палата: господин Васил Тодоров; от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България: Милен Стоев и Румяна Георгиева. Законопроектът, представен от заместник-министър Красин Димитров, има за цел да прецизира и допълни съществуващата национална нормативна уредба в областта на установяването и свободното предоставяне на услуги, да постигне пълно съответствие с разпоредбите на европейското законодателство в областта на услугите на вътрешния пазар и по-конкретно с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. и да създаде по-голяма правна сигурност за доставчиците на услуги. Законът за дейностите по предоставяне на услуги регламентира общите правила и принципи относно осигуряване правото на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги. Като общ закон той предвижда специален закон да може да въвежда разрешителен режим само когато е необходима защита на обществения интерес, който не може да бъде защитен с по-малко ограничителни мерки и не може да дискриминира доставчика на услуги. С направените изменения и допълнения е предвиден механизъм за контрол на процеса по въвеждане на нови нормативни изисквания относно достъпа до услуги или упражняването на дейности по предоставяне на услуги. Компетентните органи са длъжни да мотивират въвеждането на изисквания спрямо доставчиците на услуги, както и да посочат съответствието им с принципите на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги. Направени са промени във връзка с премахването на думата „администратор” на единно звено за контакт (ЕЗК). По смисъла на закона функциите на ЕЗК в България се изпълняват от Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който се изгражда и поддържа от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В ход е изграждането на нов портал, който ще изпълнява функциите на ЕЗК, което налага тази промяна. Предвижда се Министерският съвет да приеме наредба за условията и реда за поддържане и функциониране на ЕЗК по съвместно предложение на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Една от основните цели на Директива 2006/123/ЕО е да се улесни временното предоставяне на услуги във връзка със свободното движение на услуги в рамките на Единния вътрешен пазар. С цел по-голяма яснота на законовите разпоредби терминът „свободно предоставяне на услуги” е заменен с „временно предоставяне на услуги”. В законопроекта е предвидено и изменение, което касае предоставяне на услуги от лица, които са законно установени в друга държава членка, придобили са право да упражняват конкретна дейност и желаят временно или еднократно да предоставят тази услуга в България. Предвидено е изменение, което премахва допусната от действащия закон възможност за налагане на ограничения по отношение на получателите на услуги. Въвежда се задължение компетентните органи да приемат всички документи, издадени по законодателството на друга държава членка, които са еквивалентни или по същността си са сравними с целта на изискванията, определени в законодателството на връзка с изясняване обхвата на правомощията за осъществяване на контрол от страна на националните компетентни органи спрямо доставчици от друга държава членка, които временно предоставят услуги на територията на България, е предвидено изменение в чл. 35 от закона. Невъзможността да се контролира изпълнението, съответно неизпълнението, на функциите от страна на компетентните органи при предоставянето на информация налага и необходимостта да отпаднат предвидените за това санкции. Прецизирана е и разпоредбата по отношение на компетентността на областния управител при установяване на административни нарушения и налагането на административни наказания по чл. 40. Във връзка с препоръките на Европейската комисия по прилагането на Директива 2006/123/ЕО следва да бъдат предприети законодателни мерки за изменение и допълнение и в други законодателни актове с оглед привеждане на специфично законодателство за отделните сектори в съответствие с разпоредбите на директивата. Във връзка с това със законопроекта се въвеждат и изменения и допълнения в Закона за Камарата на строителите в България и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, отнасящи се по-специално за временното и еднократното предоставяне на услуги в областта на архитектурата, инвестиционното проектиране и строителството. заключение заместник-министър Димитров посочи, че е необходимо да бъдат направени някои правно-технически корекции в текстовете на законопроекта, произтичащи от направените структурни промени в Министерския съвет, с които се преобразува Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в Министерство на икономиката и енергетиката, както и такива, свързани с коректното изписване на актовете на Европейския съюз, въведени с него. В хода на дискусията заместник-председателят на комисията Румен Гечев посочи, че би желал да получи информация какъв би бил ефектът за българските фирми в количествено измерение. тази връзка народният представител Петър Кънев зададе въпрос има ли опасност да бъде затруднен българският бизнес и той да бъде поставен в неконкурентна среда. В отговор представителите на Министерството на икономиката и енергетиката посочиха, че със законопроекта се цели да се създадат условия за предоставянето на по-качествени услуги при спазването на един от основните принципи, заложени в Договора за функционирането на Европейския Съюз Съюз – свободното движение на услуги, като се облекчат условията при предоставянето на временни услуги, а именно – фирми, отговорили на изискванията за извършването на определена дейност в собствената си страна, да не дублират процеса на регистрация в друга. Народният представител Корнелия Нинова попита дали предоставянето на услуги по този закон касае всички видове услуги. Тя посочи някои специфични услуги, предмет на специална регулация, например услугите по посредничество при търговията с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба. В отговор беше изтъкнато, че Директива 2006/123/ЕО не покрива всички видове услуги, като от обхвата й са изключени финансовите, транспортните, услугите в здравеопазването и други. Народният представител Жельо Бойчев постави въпрос относно удостоверяването на професионалната квалификация на лицата, извършващи услуги на територията на страната. Вносителите отбелязаха, че Законът за признаване на професионални квалификации, в който също е въведено европейското законодателство в областта, регламентира това. След проведената дискусия членовете на комисията се обединиха около мнението, че за окончателното приемане на законопроекта е необходимо да бъдат запознати със становищата на национално представителните работодателски организации. тази връзка председателят на комисията Алиосман Имамов посочи, че тези становища вече са поискани, а от Българската търговско-промишлена палата изтъкнаха, че до момента нямат възражения по законопроекта от браншовите си организации. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 9 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г.” Благодаря. Благодаря Ви, господин Имамов. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги са постъпили още три доклада от комисии – от Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по транспорт, информационни Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Часът е 10,29 няма време да бъдат представени останалите доклади, така че аз обявявам почивка. Контролът ще бъде в 11,00 ч., а разглежданият законопроект ще бъде включен в програмата на Парламента за следващата седмица.